Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Колеги, ще представя на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание на 27 – 29 март 2019 г.: „1. Първо Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. Вносители са Министерският съвет на 22 февруари 2019 г.; Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев на 26 февруари 2019 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносители са Данаил Кирилов и група народни представители на 12 февруари 2019 г. Приет е на първо гласуване на 14 март 2019 г. 2019 г. 3. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани. Вносител е Йордан Цонев – председател на Временната анкетна комисия на 20 март 2019 г. 4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители са Цветан Цветанов и група народни представители на 18 февруари 2019 г. Приет е на първо гласуване на 15 март 2019 г. 2019 г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители са Емил Димитров, Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид, Симеон Найденов и Явор Нотев 28 февруари 2019 г. Приет е на първо гласуване на 15 март 2019 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Вносител е Министерският съвет на 26 февруари 2019 г.

2019 г. 9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Вносител е Министерският съвет на 26 февруари 2019 г. – точка трета за четвъртък, 28 март 2019 2019 г. 10. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители са Данаил Кирилов и група народни представители на 28 февруари 2019 г. – точка първа за петък, 29 март 2019 г. 11. Изслушване на министъра на културата на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно държавната подкрепа в сферата на изкуствата. Вносител е Диана Саватева на 22 март 2019 г.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 20 март 2019 г. до 26 март 2019 г.: Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани. Вносител е Йордан Цонев. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Делян Добрев и Валентин Николов. Разпределен е на водеща комисия – Комисията по енергетика. Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси. Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2018 г. Вносител е Икономическият и социален съвет. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Съобщение: В Народното събрание на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси са постъпили отчети за изпълнение на програмните програмните бюджети за 2018 г. от: Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на енергетиката, Министерството на културата, Министерството на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция „Електронно управление“,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

„ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно законопроекти за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6,

На заседание, проведено на 21 март 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочените законопроекти. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Маринела Петрова – заместник министър, и Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“; представители на Фонда за гарантиране на влоговете в банките – Невена Радева – главен юрисконсулт, както и Ангел Донов и Кристи Маринова – синдици на Корпоративната търговска банка. Законопроектът с вносител Министерския съвет беше представен от госпожа Маринела Петрова. С предложения законопроект се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г., която хармонизира частично реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници. Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, съгласно Директива 2014/59/ЕС от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Стандарта за общия капацитет за поемане на загуби на Съвета за финансова стабилност, и по-специално на изискването за подчиненост. Признаването на новия ред вземания по необезпечени първостепенни дългови инструменти за целите на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения ще позволи да се намалят разходите на банките за спазване на изискването за подчиненост. Институциите ще имат възможност да продължат да емитират за целите на своето финансиране или по други оперативни причини свързания с по-малко разходи обикновен първостепенен дълг и да емитират дълг от новия непривилегирован първостепенен клас, за да получат финансиране при спазване на изискването за подчиненост. Предложените промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност отразяват надзорното третиране на различните видове дългови инструменти и са необходими и с оглед синхронизиране на реда на вземанията при несъстоятелност на банка с правилата относно реда за отписване и преобразуване на дълг по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Това е необходимо с оглед основния принцип на преструктурирането, съгласно който кредиторите и собствениците не следва да понасят при преструктуриране по-големи загуби, отколкото биха понесли при несъстоятелност. С приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност българското законодателство ще бъде приведено в съответствие с правото на Европейския съюз. Законопроектът с вносител народния представител Данаил Кирилов и група народни представители беше представен от народния представител Йордан Цонев. Със Законопроекта се предлага максимално попълване на масата на несъстоятелността чрез ограничаването на разходите от масата на несъстоятелността при водените съдебни производства, включително относно процесуалното представителство, както и предвиденото правомощие на синдика да продава чрез пряко договаряне вещи и права, които на практика не могат да бъдат реализирани чрез публична продан. Предложените изменения внасят яснота, като се уточнява изрично кръгът на страните в съдебните производства, от които предварително не се събира държавна такса, както и се определя броят на неуспешните публични продани, след което се пристъпва към тяхното пряко договаряне. Предвиждането на служебно вписване на кредиторите в списъка на приетите от синдика вземания ще гарантира правата им в случай на обявяване на недействителност на направено прихващане. По този начин ще бъде създадена равнопоставеност между банката и кредиторите, доколкото вземането на банката при обявяване на недействителността на прихващането ще възобнови съществуването си, докато вземането на кредитора към нея няма да се счита за погасено поради неговото непредявяване в срок. Предлаганото изменение няма да има отражение върху масата на несъстоятелността, нито ще доведе до неправомерно облагодетелстване на някои от кредиторите на банката. След обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: по Законопроекта, внесен от Министерския съвет: „за“

Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6,

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 954-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид и Христиан Радев Митев на 26 февруари 2019 г.“ На свое заседание, проведено на 20 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското № 902-01-6, внесен от Министерския съвет на 22 февруари 2019 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 954-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид и Христиан Радев Митев на 26 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха – от Министерството на финансите: господин Калоян Симеонов – и.д. „директор“ на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и госпожа Росица Петкова

от Фонда за гарантиране на влоговете в банките: госпожа Невена Радева – главен юрисконсулт, и от „Корпоративна търговска банка“ АД, обявена в несъстоятелност: господин Ангел Донов и госпожа Кристи Маринова – синдици. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, беше представен от господин Симеонов, който посочи, че с него се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност. Той добави, че целта на предложените изменения е да се хармонизира йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници и да се създаде правна сигурност при прилагането на реда за извършване на разпределение на осребрено имущество чрез въвеждането на нов допълнителен клас кредитори, които притежават непривилегирован необезпечен първостепенен дълг. Господин Симеонов разясни, че признаването на новия ред вземания по необезпечени първостепенни дългови инструменти ще запази досегашните привилегии при разпределение, но ще гарантира, че притежателите на необезпечен първостепенен дълг ще се наредят с по-висок ред спрямо вземанията с произход от собствения капитал или подчинен дълг. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 954-01-9, беше представен от господин Кирилов, който посочи, че с него се прецизират законовите разпоредби, ограничават се разходите при водените съдебни производства и изрично се уточняват страните в съдебните производства, от които предварително не се събира държавна такса. Проектът на закон предлага в правомощията на синдика да се въведе възможността да продава на основата на пряко договаряне и определя условията и реда на тази процедура. С цел максималното попълване на масата на несъстоятелността е предвидено след три неуспешни публични процедури по продажба на вещи и вземания да се пристъпи към продажба на активи чрез пряко договаряне, като по този начин ще бъдат реализирани активи, които на практика не могат да бъдат осребрени чрез публична продан. За запазване интересите на кредиторите на банката, обявена в несъстоятелност, Законопроектът урежда и служебното вписване на кредиторите в списъка на приетите от синдика вземания, когато прихващането е признато от съда за недействително спрямо банката. Господин Донов определи предложените текстове като обосновани и необходими. В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Христиан Митев и Емил Димитров. Народните представители изразиха своята подкрепа към законопроектите, като господин Митев и господин Димитров посочиха, че между първо и второ четене ще направят предложения за прецизиране относно възможността за продажба на активи чрез пряко договаряне и добавиха, че трябва да се търси баланс между необходимостта от бързо осребряване и интересите на кредиторите. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси: - с 10 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерския съвет на 22 февруари 2019 г.; с 10 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 954-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид и Христиан Радев Митев на 26 февруари 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Третият Доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, госпожо Мехмедова.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерския съвет на 22 февруари На свое редовно заседание, проведено на 6 март 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, внесен от Министерския съвет. Законопроектът бе представен от госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите. На заседанието присъстваха и госпожа Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите, госпожа Поля Пейкова и госпожа Росица Петкова – експерти в същата дирекция, както и госпожа Елена Димитрова – ръководител екип в дирекция „Правна“,

Срокът за нейното транспониране е 29 декември 2018 г. С Директива (ЕС) 2017/2399 се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници. Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения съгласно Директива

и стандарта за общия капацитет за поемане на загуби на Съвета за финансова стабилност, по-специално изискването за подчиненост. Въвежда се нов допълнителен клас кредитори – притежатели на непривилегирован първостепенен дълг, който следва да има по-висок ред от притежателите на инструменти на собствения капитал и подчинен дълг и по-нисък ред спрямо притежателите на други инструменти на необезпечен първостепенен дълг. Това налага промяна в чл. 94 от Закона за банковата несъстоятелност, който урежда реда на кредиторите в банковата несъстоятелност. Настоящата правна уредба не отразява спецификата на финансовите инструменти с различни нива на подчиненост, които се издават от институциите и предприятията в държавите с по-развити финансови системи. С предложената редакция на чл. 94 от Закона за банковата несъстоятелност се цели и осигуряване на съответствие с реда за поемане на загуби при преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. обхвата на Директива (ЕС) 2017/2399, наред с банките, попадат и инвестиционните посредници, както и някои финансови институции, смесени финансови холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, по отношение на които се прилагат правилата на общата търговска несъстоятелност, уредена в Част четвърта на Търговския закон. С Преходните и заключителните разпоредби на предложения законопроект се въвеждат съответните промени в Търговския закон, за да бъдат изцяло транспонирани изискванията на Директивата. С приемането на настоящия законопроект се цели българското законодателство да бъде приведено в съответствие с европейското право, да се гарантира правната сигурност и да бъдат осигурени необходимите законови положения за изграждане на капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на банките и инвестиционните посредници. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно, с 6 гласа „за“, на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерския съвет на 22 февруари 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Мехмедова. Имате думата за изказвания. Не

Колеги, подлагам на гласуване първия проект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Моля за процедура – да подложите на гласуване срокът между първо и второ четене на обединените законопроекти да бъде шест дни от датата на тяхното обединяване.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен: „Параграф единствен. В допълнителните разпоредби се създава § 6а: „§ 6а. Съдии, прокурори, следователи и съдебни служители в органите на съдебната власт може да участват в дейности по изпълнение и/или управление на проекти с бенефициент или партньор с които се финансират мерки, свързани с изпълнението на Актуализираната стратегия за провеждане на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие, при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране и за допустимост на разходите. В този случай съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в органите на съдебната власт се считат за лица по чл. 49, ал. 3, като дейностите се възлагат от оправомощения ръководител или координатор на проект.“

Господин Хамид. Господин Цонев ни е представил Проекта за решение.

Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандална подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани, с мотиви към него. „РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандална подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандална подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани с три месеца.“ Благодаря, уважаеми господин Хамид. Колеги, имате думата за изказване. Не виждам такива. Преминаваме към гласуване. Гласуваме Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандална подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители нa 18 февруари 2019 г., приет на първо гласуване на 15 март 2019 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, госпожо Александрова. Подлагам на гласуване редакционната поправка на госпожа Александрова – да отпадне „допълнение“.

против няма, въздържали се 8. Предложението е прието. Уважаеми колеги, на балкона на пленарната зала е делегация на Групата за приятелство с България в парламента на Република Хърватия, водена от нейния председател Марио Хабек, които днес са на посещение у нас. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!“ в българския парламент!

„Образуване на избирателни секции извън страната Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват: 1. където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; 2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; 3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата и прогнозният брой секции във всяко място се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; 4. извън извън местата по т. 1 – 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.“ Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Нашето предложение възстановява стария текст, който съществуваше преди да бъде въведен така нареченият лимит от 35 секции за страни извън територията на България и Европейския съюз. Смятаме, че с нашето предложение се премахва една несправедливост, едно дискриминационно отношение към българите, живеещи в трети страни, извън територията на България и извън територията на Европейския съюз. С това ограничение, с този лимит за секции, уважаеми колеги, се създава предпоставка хиляди или стотици хиляди български граждани да не могат да упражнят своето право на глас. Мисля, че предложението ни е съобразено и с Конституцията на Република България, и с европейската практика в това отношение. Моля да подкрепите текста, предложен от Мустафа Карадайъ и група народни представители. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид. Реплики?

Само искам да припомня текстовете от Конституцията на Република България, за да стане ясно какво се включва в тези точки 7 и 8 в ал. 2.

В чл. 10 на Конституцията е казано, че „изборите, националните и местни референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване“. В чл. 42 от нашата Конституция са определени и гражданите, които ще гласуват: „Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.“

Ние заличаваме лица, а не създаваме ред гражданите да могат да упражнят конституционното си право да гласуват, както прочетох в текстовете от Конституцията. В точка 7 е написано, че „Гражданите, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е член на Европейския съюз, ще бъдат заличени от избирателните списъци“. На какво основание, колеги? Това е в тотално противоречие с Конституцията на Република България. Ако е необходимо, още няколко пъти ще ги прочетем и съответните текстове. Член 42 казва, че само гражданите, които са поставени под запрещение и изтърпяват наказание лишаване от свобода, не могат да гласуват. А в останалите – особено в чл. 26, колеги, е казано, че „Българските граждани, независимо къде се намират, имат всички прави и задължения по Конституцията“. А тук с някакъв адрес ние лишаваме българския гражданин от конституционното му право. Следващият текст в т. 8 има същото съдържание. В т. 7 става въпрос за избори за членове на Европейския парламент от Република България, а в т. 8 става въпрос при става въпрос при местни избори. Виждам, че господин Марков слуша много внимателно, и затова ще го помоля и той да вземе отношение по въпросите, свързани с Конституцията, като виден конституционалист и да вземе отношение при нарушаване на Конституцията. Затова моят призив, колеги, е: нека да приведем Изборния кодекс в синхрон и в рамките на Конституцията на в нашата Конституция е казано, че Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат! Да не създаваме закони, които противоречат на Конституцията.

Гласували 107 народни представители: за 95, против 7, въздържали се 5. Предложението е прието.

Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: Създава се нов § 4: „§ 4. В чл. 181, ал. 2 се добавя изречение второ със следното съдържание:

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, с направеното предложение предлагаме, когато кампанията се води на език, различен от българския, да има официален превод. Така Така гарантираме, че всички участници в изборния процес ще разберат какво говори нашият гост от Германия, от Великобритания, от Италия. Живеем в едно огромно европейско семейство и за наше огромно съжаление не всички знаят български език. Затова аз мисля, че не е демократично, не е европейско да забраняваме на всички наши европейски приятели да приветстват като гости на нашите събрания, да приветстват господин Велер, господин ван Бален, господин Станишев… А, пардон, господин Станишев знае български език, но това си е негов проблем (оживление в ГЕРБ). Така че, колеги, аз Ви моля с нашето предложение да отменим тази мракобесна забрана, която освен че дискриминира нашите европейски приятели, дискриминира и огромна част от българските граждани. Защото, колеги, Конституцията на Република наред с определянето на българския език като официален, гарантира правото да се изучава и използва майчиният език. Не виждам нищо лошо в това някой политик да се обърне и да поздрави своите съмишленици в местното селско кафене на майчин език. Това, колеги, не е държавен протокол, че да се придържаме към официалност, към протокол, така че го подкрепете, подкрепете, за да няма глоби, за да няма смешни ситуации като в предходни избори – господин Йордан Цонев, без да знае дума на турски език, беше глобен, че говори на турски език за тишина! ХАМИД ХАМИД: Разбира се, че българският съд отмени всички тези наказателни постановления като дискриминационни,

Не виждам. Други изказвания? Господин Шопов – изказване. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не мога да разбера защо толкова години говорим с евфемизми, защо толкова години не наричаме нещата с истинските им имена, не наричаме онова, което колегите желаят да назоват. Не мога да разбера защо от ДПС откровено не си вкарат текста и конкретно да заявят агитацията по време на кампании на турски език? Не тук да се крием, че става въпрос за говорене по време на кампанията на немски, френски или някакви други езици, не че фактори от Европейския съюз съюз – преди малко бяха изброени няколко имена на европейски лидери… Става въпрос, че ако дойде тук Ердоган, министърът на външните работи на Република Турция

още няколко такива символични понятия и думи, които се използват. Става въпрос, пак повтарям, на турски и никакъв друг език! Никакъв друг език! И защо ДПС не си направят предложенията да сме наясно и хората да сме наясно каква е тази лъжа, измама и демагогия? Да запишат предложението си си – да използват думичките „турски език“ и тогава да спорим, да коментираме. Става въпрос не за нещо друго, а конкретно. Нека да бъдем искрени, нека да си казваме истините, нека да си бъдем неподправени, незавоалирани. Така че за това става дума и няма какво да се заблуждаваме. Впрочем, излишно е и да го казвам и да го заявявам. Всички ние знаем за какво става дума и целият български народ знае за какво става дума. Обръщам се към колегите от ГЕРБ: какво

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз пак ще припомня Конституцията на Република България. чл. 5, ал. 4, уважаеми госпожи и господа народни представители, е казано, че: „международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат“. Тук става въпрос за един такъв текст. Ако погледнем Директива 109 на на Европейския съюз, уважаеми дами и господа народни представители, граждани на държави – членки на Европейския съюз, които не са български граждани, имат правото да избират органи за местна власт и членове на Европейския парламент от Република България при наличие на адрес на пребиваване в Република България. Нещо повече, уважаеми госпожи и господа народни представители, тези граждани на Европейския съюз, които не са български граждани, дори имат правото да бъдат кандидати в съответните видове избори. Давам Ви пример: такива граждани живеят в село Ломци, община Попово; село Костанденец, община Цар Калоян; село Писанец, Русенско и така нататък – да не ги изреждаме всичките населени места, в които живеят такива граждани. Всички знаем от контактите си, че те не владеят добре български език, но имат правото и да избират, и да бъдат избирани. И такъв гражданин, когато е кандидат, уважаеми госпожи и господа народни представители, на какъв език

някакви специални емоции, може да се изредят конкретните езици, които да бъдат забранени. Но, уважаеми госпожи и господа, аз Ви призовавам да спазваме Конституцията на Република България и съответните документи, които сме ратифицирали и уреждат начина на провеждане на изборите за местна власт и за членове на Европейския парламент от Република България. Така че Ви призовавам да подкрепите

Както виждате няма дискриминация. Това не ми е майчин – бащин език ми е, и мога да си говоря спокойно на него. Но когато отида да говоря със своите избиратели, не говоря на иврит, не само защото не го знам добре, а защото в Конституцията, каквато господин Карадайъ призова да я спазваме, пише, че всеки български гражданин задължително трябва да има основно образование и да знае български.

Знаем много добре, че назад във времето имаше случай, в който един турски президент говори без преводач – изгони преводачите, и тогава не беше наказан, а това също е проблем, така че ние от „Обединени патриоти“ и от ВМРО няма как да подкрепим този текст, включително и аз. Въпреки че бащиният ми език е друг, аз продължавам и смятам, че трябва да

Благодаря, госпожо Председател. Шалом, господин Сиди! Нека да четем Конституцията до края. Същата Конституция – нашата Конституция на Република България, гарантира правото на изучаване и използване на майчин език. Тази гаранция я виждаме в Изборния кодекс, за това става въпрос. Тоест дори и да не правите агитация на своя майчин език, нямате ли право толкова да им кажете „шалом“ и на тях и да минете на български език? Защо трябва да Ви глобяват за това, че сте казали „шалом“ на една група хора в местното кафене? Защо са тези санкции? Това не можем да го разберем?! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид. Втора реплика? Господин Цонев, заповядайте за втора реплика.

Като сме тръгнали да защитаваме кауза, като използваме изрази от чужди езици, и аз да се обърна към Вас на родния за баща Ви иврит: „Берешит бара Елохим“. Това е първото изречение

от езика, който се използва на български език, гарантира, че цялата кампания се води на български език, че всичко, което се казва като поздрав или като някакъв друг вид изречения – обръщения на майчин или на един от европейските езици, веднага се превежда и съдържанието е достъпно. В тази норма аз и предния път Ви казах, че

напомпване на нашето българско самосъзнание и на българската държавност. Ние нямаме нужда от това, уважаеми колеги. Ние сме държава с 1300 годишна история, с традиции и няма никаква нужда с такива псевдонорми да си помпим съзнанието, да нарушаваме Конституцията и европейските директиви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонев. Следваща реплика ще има ли? Трета реплика – господин Митев, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Сиди, аз не съм съгласен с изказването Ви, тъй като не коментирахте всъщност предложението от господин Карадайъ и група народни представители, в което се казва, че кампанията се води на друг език – цялата кампания, не обръщение, не поздрави, всички послания, цялата кампания се води на друг език следва да напомните на колегите от ДПС, които са направили това предложение, че чл. 3 от Конституцията, в който е записано, че официалният език е българският, се намира в

Впечатлен съм, че има такива познания по иврит в тази зала. Това е чудесно! Искам да напомня, че официалният език в държавата е българският, а произвеждането на избори е официално събитие. Така че тези две неща, написани в Конституцията, всъщност обуславят невъзможността да приемем такъв тип промяна, защото в крайна сметка майчиният език, или съответно в моя случай – бащиният, мога да си го ползвам в кафенето без никакъв проблем, но на официално събитие, разбира се, трябва да говорим на официалния език в държавата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сиди. По начина на водене – заповядайте, господин Карадайъ. Уважаема госпожо Председател, трябваше да направите забележка на господин Митев, че се опитва да подвежда народните представители в тази зала. Предложението, което е направено от „Движението за права и свободи“, е, че в случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български. Аз се надявам, че господин Митев разбира предложението и съзнателно се опитва да подвежда народните представители. Убеден съм, госпожо Председател, че и Вие разбирате текста и когато някой съзнателно подвежда народните представители и изопачава направените предложения, би било редно да му се направи забележка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Карадайъ. Всички народни представители имат предложението пред себе си, така че мисля, че това е повече от достатъчно. Други изказвания? Заповядайте, господин Ангелов. Госпожо Председател, дами и господа Българската държава – българската Конституция, дава индивидуални права на гражданите, не дава права на общности, на малцинства и така нататък. Всеки български гражданин е свободен в нашата държава да говори на език дали е майчин, дали е друг и така нататък, но когато става въпрос за избори – нещо важно в една демокрация, може би най-важното нещо, защото определя

официалният български език на държавата България, на нашата държава. И аз не мога да разбера защо ДПС всеки път зачеква тази тема. Мисля, че Вие трябва да сте хората, които първи да призовете за това като български граждани, като хора, които твърдите, че сте представители на българска партия, да застанете и да кажете – дори и на мероприятия, на митинг, на каквото и да е, когато някой тръгне да говори на друг език: извинете, ние сме в нашата родина България, ние трябва да уважаваме нашата Конституция, ние трябва да уважаваме българския език, защото той е официален. Нека когато седнем на друго място – в семейството, на кръчма, да си говорим на какъвто език искаме, но когато правим официално мероприятие, трябва да говорим на български език, за да покажем уважение към родината ни, която е обща. Официалният език на България е българският език. Така че Вие трябва да сте хората, които да призовавате за това,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Тази тема не я зачеква ДПС, както каза господин Ангелов, темата доста сериозно я зачекват Венецианската комисия, ограничената мисия за наблюдение на ОССЕ,

Тази позиция е поддържана от ДПС от самото начало на прехода – още от първото Народно събрание, в което ДПС беше представено, неизменно, непрекъснато и всеки опит, който се прави, е за премерване на температурата в българското общество. Така че такива доводи тук за законовост, позоваване на становища на други чуждестранни институции, органи и организации нямат абсолютно никакво значение. Същото го говореше Ахмед Доган, същото го говореше и предишният реален лидер на ДПС Лютви Местан – видяхме го тази сутрин по телевизията, същото го говори и сегашният реален лидер,

за позоваване на Конституцията – нещата са пределно ясни, господин Ангелов, те са безспорни и оттук нататък ДПС има на въоръжение няколко „идеи“, няколко

Това, което препоръчва някой, не е задължително. Всеки може да си препоръчва каквото иска. Тази държава, нашата държава България – и политиците, и българските партии в парламента решават кое ще приемат и кое не, кое е правилно и кое не е правилно за държавата, така че кой какво си препоръчва… Ние сме видели много безумия какво се случва в Европа и затова Европа се променя в момента. Всички глупости, които сътвориха европейските политици през последните 20 – 30 години, сега вече ги отричат и търсят друг път. Другия път

АТАЛАЙ: Няма да има проблеми с картата. Тя винаги е била тук. Въпросът е, че Вашата карта се губи в последно време. Аз не съм забелязала. РАМАДАН АТАЛАЙ: То се вижда. Виждам, че загрявате залата с една тема, която е болезнена за цялата общественост, една тема, която наистина си заслужава. Поне онези, които се чувстват демократи, да излязат на трибуната и веднъж завинаги да заявят: ще приемаме ли закони, които ще бъдат изпълнявани, или ще изпълняваме емоциите на така наречените Патриоти? За да могат да забранят да не се говори на език, който съществува в цял свят, език, който е реален в България,

което не е прието и не е добре в тази зала, но да се върнем на думата си: езикът е богатство, езикът е толерантност, езикът е блаженство – научете турски език, няма да загубите, научете английски, няма да загубите. Колеги, в „Движението за права и свободи“ никога не сме се съмнявали, че българският език е официалният език, за какво го повтаряте?! Господин Шопов, имате съмнение, че българският език е официален ли? Искаме, когато се водят агитации, да приемем такъв закон, който да е приложим, и когато изляза аз и на турски език обяснявам на онези хора, които не знаят български, да има човек, който да им преведе на български – тези, които знаят, а тези, които разбират турски, да знаят за какво ги агитирам че ги агитирам да отидат в Народното събрание, да приемем онези закони, да повдигнем техния жизнен стандарт, да не правим така, че днес някои хора да се срамуват да се явяват в парламента.

Вие знаете, че навсякъде, където ние отиваме на предизборна кампания, се говори на майчиния език. При мен проблемът с моя внук е бащиният език, както и при Вас, господин Сиди, но разбрах, че Вие не знаете бащиния език, което също е проблем. Колеги, проблемът е общ и ние тук от Народното събрание, ако не излезем с яснота да кажем, че в България има турско говорящи и с тях може да се говори на турски, че има хора, които говорят на цигански и може с тях да се говори на цигански, няма да видим напредъка в държавата. Европейците ни предлагали Истанбулската конференция, Да, браво, разбира се. Конференцията там е водена, Конвенцията там е подписана и вижте колко напредък има в тази конвенция. Не се спирайте само на онези неща, които са реалности. Не искам да кажа дали има в тази зала по-различни от нас, а различието трябва да го признаем. От какво бягаме, или тук също ще се завъртите, също ще се обърнете така, както в последно време ГЕРБ го правят? Ще взема думата за преференциите и ще се опитам да Ви обясня тогава и за чекръка. Но, колеги, този проблем е много съществен – не е проблем на Шопов, с него се разбрахме кой как и по какъв начин ще ни опознае,

направим закон, с който да отворим работа на съдилищата или да тръгне някой подир мен да ме слуша дали говоря аз на турски, или поне, ако говорим на някакъв друг диалект

Първа реплика – господин Веселинов. Като приключи процедурата ще дам лично обяснение на господин Шопов. Уважаема госпожо Председател! Далеч съм от идеята да се меся в опитите за опознаване на господин Аталай с господин Шопов. Причината, поради която излизам, е друга. Защото тук от известно време „Движението за права и свободи“ непрекъснато се позовава на Конституцията, но на практика работи против нея.

от която сте част и Вие, и Вашите гласоподаватели, които, ако вложите мъничко ентусиазъм поне в това да ги убедите, че трябва да учат български и че трябва да се чувстват част от тази нация, този дебат ще бъде безсмислен. Ясно е, че не става дума за англичаните, които живеят вписани във всички останали села, които изброихте, защото тогава щяхте да заложите в текста, че кампанията може да се води, да речем, на официалните за Европейския съюз езици, което е хипотезата. Ясно е, че конкретно става дума за турския език и желанието да продължите да отродявате и да отчуждавате от българската нация Вашите гласоподаватели. Нашата концепция е обратна и затова сме Патриоти. Българските турци са част от българската нация. Те трябва да говорят на български език, да изпълняват конституционното си задължение да учат български език и кампанията да бъде водена на български език сред тях.

Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Аталай, моята реплика е по повод това, че за пореден път погребвате българските Патриоти и ги изхвърляте извън парламента. Ще Ви припомня, че от предходния парламент, от предходното Народно събрание ДПС също имаше такава политика, включително и Вие, включително и тогавашният Ви лидер господин Местан, които непрекъснато погребваха Патриотите и казваха, че няма повече да влязат в българския парламент. Ние сме щастливи, когато ДПС ни погребва! Това значи, че наистина ще успеем. И в предния парламент, когато ни погребвахте, какво се случи?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Аталай,

Член 36, ал. 2 от нашата Конституция, уважаеми госпожи и господа народни представители, гласи: „Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на български език да изучават – обърнете внимание – и ползват своя език.“ Благодаря Ви.

от оградите и паспортите не ги четат. Този член не съществува за тях. Колкото за единството, за единението, ние имаме единство с Вас, господин Искренов, но Вие се отделяте от нас

от нацията!“), от това, че обича България, от това, че живее в България, от това, че работи пет пъти повече от Вас за България!

по начина на водене – господин Ангелов. Не мога да не взема думата за лично обяснение, след като господин Аталай три пъти ми споменава името, като че ли аз съм носителят на тази теза и аз съм най-големият душманин на ДПС. Ако е така, поласкан съм (шум много пъти ние от „Атака“ и от „Обединени патриоти“ сме повтаряли, че най-големият проблем за България е ДПС онова, което е сътворило в цялата история на прехода, и днес се вижда, че е така. Няма конкретно да отговарям на двусмислиците на господин Аталай, но той по принцип е прибран и така – тих човек. В момента личеше една особена злост, бих казал, въпреки че говореше тихо и поучително. Но аз си задавам въпроса: има ли проблеми в държавата Турция за кюрдския майчин език по време на предизборните кампании? Няма, разбира се. Има ли в Източна Тракия проблем за българския език? Няма, разбира се, в Източна Тракия, в Одринско, в Лозенградско. Защо няма? Защото стотици хиляди са били тези, които през 1913-а, 1914 г. са напуснали, обезбългарили този район. И тези тръгнали хиляди и стотици хиляди, не са стигнали до границите на България, просто са били изклани, избити

Госпожо Председател, обръщам се към Вас с една молба. Докато се изказвах и аз, и колегите, не си позволих по никакъв начин да обидя някой колега от ДПС или да направя квалификация. Вярно, изказвах се емоционално,

което за мен не е коректно и не е морално. Най-малко се надявам да им направите забележка, както и на господин Аталай, който преди това използваше квалификации. Молбата ми е да им направите забележка, защото не е нормално, когато човек се изказва коректно,

Заповядайте, господин Летифов. Благодаря, госпожо Председател. Правя процедура по начина на водене изцяло към Вас, за да не прилагате отново двоен аршин, а напротив – да спазвате стриктно Правилника и към Вашите коалиционни партньори, защото само преди минутка тук господин Шопов обясняваше, как, гледайки се в огледалото, виждал много злоба, а цитираше друго име. Когато се изказваше колегата от ВМРО, обясняваше как ние сме пречили на единството на нацията, визирайки едни комунистически идеологии: единството на нацията разбирайте без този букет, който виждате и в пленарната зала, и между всички български граждани

Ваше право. Други изказвания? Не виждам. Колеги, преминаваме към гласуване

§ 2: „§ 2. В чл. 298 ал. 2 се изменя така: „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“

Предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „Създава се нов § …: „§ ... В чл. 350, ал. 1 думите „живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ да отпаднат.“ Комисията не подкрепя предложението. Благодаря Ви. Има ли изказвания по предложението за създаване на нов параграф, неподкрепен от Комисията? Не виждам. Гласуваме

Не виждам желания за изказвания. Гласуваме предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители чл. 360 да отпадне със създаването на нов параграф. Комисията не подкрепя това предложение. Гласували

Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „Създава се нов § ...: „§ ... В чл. 397, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ – да отпаднат.“ Комисията не подкрепя предложението. ли желаещи за изказвания по направеното предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители? Не виждам.

Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „Създава се нов § ...: „§ ... В чл. 397, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ – да отпаднат.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народните представители! Ще прочета отново внимателно предложението: „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ – да отпаднат. Това е наше предложение, което е в пряка колизия с Конституцията на Република България – да се осигури възможност, именно държавата, тези български граждани да имат право да гласуват. Но какво виждаме? С тези промени, които предлагаме в правилна посока, вероятността управляващото мнозинство да ги отхвърли е голяма. Ние призоваваме все пак за разум, най-вече към Политическа партия ГЕРБ, която партия“, която е в голямото европейско семейство и се води като системна партия, да подкрепи този наш текст, иначе ще считаме, че подкрепя

позволихте си квалификация както към Партия ГЕРБ, така и към други членуващи в парламента партии. Моля Ви! Обръщам внимание в остатъка от Вашето изказване да държите сметка за езика. Благодаря Езикът ми е много правилен, господин Председател. Не използвам отровния език, който допреди малко чухме от дясната част на парламента, защото по този начин ние оставаме извън възможността над два милиона български граждани да имат правото на глас, но даваме възможност на новите българи чрез онази Комисия, управлявана от малката коалиция, за даване на българско гражданство на коляно и регистриране на трафопостове, да гласуват по време на независимо какви избори. ХАМИД ХАМИД (ДПС, от Виждате ли какъв голям парадокс се получава – български граждани, родени в България, но по икономически причини или умишлено прокудени от Република България да нямат право на глас. Ако това не е антиконституционно?! Затова, уважаеми колеги, най-вече уважаеми колеги от ГЕРБ, покажете, че наистина сте европейска партия и не мерите с двоен аршин. Да, тук ще проличи истинското Ви лице

Не виждам. Други изказвания по предложения текст? Няма заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители за създаване на нов параграф,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 4. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Господин Митев, заповядайте, имате думата. (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Нашето предложение е: предпочитанията за кандидат за общински съветник да са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 20 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа. Смятаме, че този праг при избор за общински съветници е по-адекватен от досегашния, предлаган от вносителя, а именно 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа. Досега в местни избори, особено в по-малки общини, беше възможно със стотина гласа да се пренареди цялата кандидатска листа или, иначе казано, само с гласовете на своето семейство, или на своя род, или респективно на своите работници или служители кандидатът за общински съветник да може да спечели място в органа за местно самоуправление. За съжаление, именно ниският седемпроцентов праг създава тази благоприятна възможност и съответно възможности за използване на корпоративен контролиран вот и дори до прибягване към купуване на гласове, за да се спечели мястото в общинския съвет. предотвратят подобни противозаконни и заобикалящи методи, както и да се отговори на целта на Закона – реално на практика да се отчитат предпочитанията на гражданите от териториалната общност,

думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“. 4. В т. 5, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес Благодаря Ви. Има ли изказвания?

В тази връзка са направени нашите предложения – за ограничаването на конституционните права на българските граждани да имат изобщо правото да гласуват. Досега се разглеждаха текстове, в които се разглеждаха едни прагове за преференции, който дебат очаквахме да го чуем, но явно се отлага и такъв дебат не се състоя. Тъй като тук, уважаеми госпожи и господа народни представители, пак ще се налага

имат всички права и задължения по Конституцията на Република България“. В чл. 10 е уредено, уважаеми госпожи и господа народни представители, че изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. В чл. 42 е казано кои имат правото да гласуват и кои нямат правото да гласувате, а именно: „Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.“ В чл. 5, уважаеми госпожи и господа народни представители, е казано, че Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат. Именно от тази гледна точка ние сме направили съответните предложения в дефинициите, които са в § 1, които ограничават правата българските граждани изобщо да не могат да гласуват, да бъдат заменени с други текстове – че Избирателният кодекс да бъде в съответствие с българската Конституция и всички български граждани, независимо къде се намират, да имат възможността да упражняват своите конституционни права. Благодаря Ви за вниманието. Не виждам. Други изказвания по обсъжданите предложения за нов параграф? Няма заявки. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители за създаване на нов параграф с текст, предложен от вносителите. Комисията не подкрепя предложението. Гласували

със следното съдържание: „§11а (1) За изборите за членове на Европейски парламент през 2019 г. Централната избирателна комисия въвежда поетапно машинно гласуване в определени от нея секции, но не по-малко от половината от общия брой секции. секции. (2) За всички следващи избори Централната избирателна комисия въвежда само машинно гласуване във всички секции, с изключение на подвижни секции, секции извън страната, лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намиращи се в плавателни съдове секции. За всички избори след изборите за членове на Европейски парламент през месец май 2019 г. гласуването не може да бъде комбинирано и се извършва само машинно.“ Комисията не подкрепя предложението.

така: „5.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по този текст?

Параграф 12 – текст на вносителя. Предложение на народния представител Христиан Митев: „В § 12 в Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1, в т. 6.2 на Раздел II цифрата „7“ се заменя с „20“.“ Комисията не подкрепя предложението.

453, ал. 1 т. 5.2 се изменя така: „5.2. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“

а с това и на второ гласуване –Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс с вносители Цветан Цветанов и група народни представители, приет на първо гласуване на 15 март 2019 г. Имам колебания дали да продължим работата си, или това да стане след почивката. (Реплики.) Уважаеми народни представители през почивката в Северното фоайе ще бъде открита изложба „Език свещен на моите деди: хърватско-български паралели“, която разкрива дълбоките корени на приятелските връзки между българи и хървати през вековете. На откриването ще присъстват гостите ни от хърватския парламент. Всички народни представители сме поканени да присъстваме на откриването. Заседанието ще продължи в 12,00 ч. със следващата точка от седмичната програма.